Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Boris Šprem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vrlo kratko. Ovaj Nacrt Prijedloga Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji Vlada predlaže u hitnoj proceduri, objedinjeno prvo i drugo čitanje dio je pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji i to poglavlja 31 vanjska sigurnosna i obrambena politika. On uređuje naime, odnosno predlažemo da u formi zakonskog akta uredi materiju koja je do sada bila uređena Uredbom o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola, a čiji je sastavni dio i popis robe vojne namjene. S obzirom da je područje kontrole izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe u Republici Hrvatskoj postalo pitanje koje treba podići na razinu zakona i u zakonskom tekstu ugraditi četiri akta pravne stečevine Europske unije. Nametnula se dakle ta potreba donošenja zakona koja će osigurati cjeloviti nadzor izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te pružanje usluga za robu vojne namjene. Osim uvjeta za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava uređujemo i pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene, propisujemo nadležnosti tijela državne uprave koja sudjeluju u njegovoj provedbi, prava i obveze izvoznika, uvoznika i pružatelja usluga, te uvjete za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Prijedlogom zakona, kao i nadzor te upravne mjere za prekršitelje ovog zakona kada su ugroženi nacionalni, odnosno vanjskopolitički interesi Republike Hrvatske. U predloženi tekst zakona, kao i u slučaju zakona koji je netom bio raspravljan i izglasan u Hrvatskom saboru. Radi se o robi dvojne namjene. Uvodimo i ovdje nove definicije i pojmove koji su preuzeti iz pravne stečevine Europske unije, a radi se o definiciji usluga brokeringa, odnosno tehničke pomoći. Da bi ovaj zakon saživio u praksi, odnosno da bi se i dalje omogućila primjena slijedom popisa robe vojne namjene, temeljem odredbi ovog zakona Vlada će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o robi vojne namjene, kao i propis o nevojnim ubojnim sredstvima. Robe koje će se nalaziti u obadva popisa i sada se nalaze na režimu dozvola te je za njih izvoz i uvoz temeljem Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola potrebna dozvola Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao nadležne institucije. Možda jedan kratki osvrt na same pojmove robe vojne namjene, kao i nevojna ubojna sredstva. Naime, roba vojne namjene je roba koja je uglavnom konstruirana i izrađena, sastavljena i modificirana za vojnu namjenu, povezanu, sa njom povezanu tehnologiju i softver. Međutim, nevojna ubojna sredstva su robe koje su definirane posebnim popisom nevojnih ubojnih sredstava. Ona se rabe u komercijalne svrhe, ali naravno zbog svojih tehničkih karakteristika i mogućnosti uporabe zahtijevaju izvoznu i uvoznu kontrolu. Primjerice, kao što se radi o lovačkom, odnosno sportskom oružju, njegovim dijelovima, te streljivu koja se koriste u takvom oružju. Kao i kod robe dvojne namjene, brokerske usluge koje uvodimo kao nove pojmove znače pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupovinu, prodaju, odnosno nabavu takve robe, a tehnička pomoć kao nova definicija koju uvodimo ovim Konačnim prijedlogom zakona označava svaku tehničku pomoć u vezi popravka, razvoja, proizvodnje koja se odnosi na robu vojne namjene, a koja može imati i oblik upute osposobljavanja, odnosno prijenosa poslovnog znanja ili stručnih savjetodavnih usluga. ukratko, ovo je rezime osnovnih značajki Konačnog prijedloga zakona i novela koju uvodimo u obliku zakonskog teksta. Kao što sam rekla postojeći režim bazira se trenutno samo na Uredbi Uredbi o robi koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola, ali i praksa i sama pravna stečevina traži uređivanje ove djelatnosti, odnosno ovih ovih pojmova na razini zakonskog teksta. Hvala na pažnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Imamo jednu prijavu za raspravu u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici, predstavnici predlagatelja. Dakle, ovaj zakon pokriva jedan dio prometa naoružanjem. Bilo bi možda bolje da je taj dio malo i veći, odnosno da nam je izvoz pa i u toj djelatnosti malo veći da malo popravimo bilancu. Trgovina naoružanjem jedna je od djelatnosti prema kojoj javnost pristupa sa sumnjičavošću i podozrenjem, no nesumnjivo da uređenoj državi i ova djelatnost mora biti regulirana na odgovarajući način. Nije dobro kada tajne nabave postanu javne zabave za javnost, jer onda ljudi koji se bave tim poslom postanu na neki način sumnjivi, prema njima se prilazi s podozrenjem. Ovaj zakon u najvećoj mjeri, dakle na odgovarajući način uređuje ovu materiju vodeći računa i o dosadašnjoj praksi i iskustvima koja se dakle temelji samo na četiri članka uredbe. Podsjetit ću 2002. godine donesen je Zakon o prometu, proizvodnji i remontu naoružanja i vojne opreme gdje je predviđeno ustvari da jedan dio poslova iz ovoga zakona obavlja Agencija "Alan". Evo sada se to na neki način stavlja u nadležnost drugih državnih tijela što mislim da je dobro. Svaka država mora pronaći pravu mjeru u kojoj na jedna način omogućava tvrtkama koje legalno posluju i zapošljavaju radnike, plaćaju poreze, a bave se ovom djelatnošću da zarade i omoguće državi zaradu putem poreza, ali s druge strane treba izbjeći da država trpi štetu zbog toga što njene tvrtke posluju sa državama koje koje su na neki način na crnoj listi. Zbog toga je posebno bitna uloga predstavnika Ministarstva vanjskih poslova u povjerenstvu iz članka 6. i njegova uloga po nama je u tom povjerenstvu i najveća temeljem njihovih saznanja su ustvari i najvažniji razlog uskraćivanja izvozne robe u zemlje koje se nalaze bilo pod sankcijama, bilo na nekim drugim nazovimo ih crnim listama. Interes države svakako je uvijek ispred interesa tvrtke i to u tu kompromisa u ovoj djelatnosti ne smije biti. Oni ljudi koji su odabrali da se bave tim zanimanjem, da se bave trgovinom naoružanjem toga su bili svjesni. To je na neki način stavljeno kako se to kaže u rok službe. Predloženi zakon u najvećoj mjeri štiti interes Republike Hrvatske, a nadamo se da i njegova primjena neće previše ograničiti mogućnost izvoza i ove robe, naravno sukladno kriterijima koji su tu propisani. Svijet bez oružja na žalost još nije moguć. Drago nam je Drago nam je kada je jezik oružja u Hrvatskoj bio prevladavajući iza nas. Drago nam je da naša zemlja više nije ni na kakvim listama kada je prije bila pod embargom što nam je u mnogo čemu otežavalo obranu u vrijeme Domovinskog rata što je tjeralo i neke ljude koji su nam želje li pomoći da krše sankcije svojih zemlja i danas možda zbog toga odgovaraju da bi pomogli Hrvatskoj. Drago nam je dakle, da Republika Hrvatska i ovim zakonom usklađuje svoje zakonodavstvo sa Europskom unijom i klub SDP-a podržati će ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. To je danas zadnji put rečeno. Sutra bu opet. Time završavamo današnje zasjedanje, pa vas molim samo da vam dam informaciju, da ćemo sutra ujutro početi sa točkom 15. Interpelacija o radu ministra financija Ivana Šukera, četiri zastupnika Hrvatskog sabora, da su klubovi i onda ćemo raditi dalje sve interpelacije i točku o povjerenstvu istražnom povjerenstvu, s time da su se predstavnici svih klubova dogovorili da će u ime samo raspravu voditi po jedan predstavnik u ime kluba i drugo da samo jedan ispravak netočnog navoda može biti na raspravu iz svakog kluba. To je dogovor jedan dobar dogovor koji su se dogovorili međusobno svi klubovi i time večeras završavamo. Hvala vam lijepa. Sutra ujutro nastavljamo u 9,30 sa sjednicom.